Hvala predsednici Vlade na detaljnom osvrtu.Činjenica je da se ova Vlada prva uhvatila u koštac sa nagomilanim ekološkim problemima i mislim da je to nešto na čemu treba skinuti kapu. Po prvi put se rešavaju nesanitarne deponije.Što se tiče i drugih problema, kao što smo govorili, i otpadne vode i gasifikacija i biomasa itd. mislim da i posle 20 godina EU je za većinu građana

svake građanke i građanina i mislim da o tome treba više da govorimo, da je kada čistimo naše reke, kada se bavimo ekologijom, da je to u stvari ta "Zelena agenda" i da je to EU, da kada kada vidimo političara, sudiju, policajca da to nije nekakva sila, već da je servis građana i da je to evropska tekovina i mislim da o tim projektima koje u lokalnim sredinama, u manjim sredinama, u manjim gradovima EU finansirala, bilo kroz grantove, bilo kroz nepovratna sredstva, da o tome treba više govoriti.Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije, narodni poslanik dr Muamer Uvažena predsedavajuća, premijerko, ministarko, uvažene koleginice i kolege narodne poslanice i narodni poslanici, čini mi se, premijerko, da odavno niste imali sadržajniji govor i praktično ste nam uzeli većinu dela onoga oko čega smo hteli da pričamo. Čini mi se da vam je govor bio do sad i najkvalitetniji, što se mene lično tiče. Verovatno zato što ste jako emotivno nastupili i emotivno pokušali da ukažete na sve ono na čemu vi radite ovo vreme od kada ste

ja ne mogu da shvatim da neko može da ima nešto, iako nisam hteo o tome da pričam, o tome da pet najosnovnijih namirnica se ograniči u ceni, i kako to može neko da vodi opozicionu politiku, a suprotstavljajući se ovoj odluci? To je za mene apsolutno neprihvatljivo. Vidimo da to nije problem ekonomije naše države, nego da, praktično, živimo u jednom nekarakterističnom i nestandardnom vremenu, u vremenu epidemije i da ekonomija je u turbulenciji i da svugde rastu cene. Ja zovem svoje rođake u Nemačkoj, je to katastrofa kažu. I zaista je to odgovoran i dobar potez.Međutim, moram da vam sugerišem jednu stvar. Među tih pet najosnovnijih namirnica, naravno, ulje, brašno, šećer, je i određeni artikl svinjskog mesa. Međutim, ja moram da vas zamolim, da bi zbog građana islamske veroispovesti ili jevrejske veroispovesti, trebalo da uvrstite možda i nešto iz, na primer, junećeg asortimana i da na taj način, to ja znam da nije učinjeno s namerom i ne kažem to, nisam apsolutno želeo o tome da pričam, ali eto, na primer, meni bi to značilo, verovatno i svim muslimanima,

znam da ste vi posvećeni tom poslu i da je to najverovatnije bila stvar propusta.U svakom slučaju, drago mi je, zaista ste jako lepo govorili o prednostima EU. Ja ne krijem, ja sam evrofanatik, ja kad ne bi postojalo tog puta, verovatno i puta ove zemlje ka tom pravcu, ne bih živeo ovde i većina ozbiljnih ljudi, ozbiljnih stručnjaka ne bi to činila.Mi zaista vidimo svoju budućnost u EU, jedinoj, da kažem, danas perjanici svetskih, ljudskih i manjinskih i svih drugih prava i sloboda.Evo, spomenula je predsedavajuća Viktora Iga, od te njegove čuvene rečenice o Evropi kao zajednici svih evropskih država, tu je mislio analogijom na SAD, preko ujedinjavanja šest zemalja EU, odnosno tada šest zemalja Evrope u Zajednicu za čelik i ugalj, pa sve do danas i do današnjeg oblika, vi ste to dobro rekli i to treba uvek pomenuti, a znam da ministarka za ljudska i manjinska prava je to uvek govorila i to je najbitnija stvar, glavna stvar je da je EU veliki mirovni projekat. Od kada je EU ustanovljena, na teritoriji Evrope ne postoji, niti se razmišlja, niti će, nadam se, biti bilo kakvih sukoba i rata i to je najbitnija stvar.Druga stvar.Druga stvar, naravno, čini mi se da je 2012. godine EU i dobila Nobelovu nagradu za promovisanje mira, solidarnosti i svih drugih najvećih postulata čovečanstva.U svakom slučaju, decenijske težnje država Evrope da se okupe u cilju saradnje i, pre svega, garantovanja bezbednosti, pa onda ljudskih i manjinskih prava, pa onda ekonomskog razvoja, pa onda solidarnosti, je nešto čemu mi treba da stremimo i stremimo i nešto što promoviše, pre svega, evropske vrednosti svih Evropljana, a sebe doživljavam kao Evropljanina.Druga bitna stvar, i pored toga što većina evropskih država smatra da je, mislim i onih koje ne pripadaju trenutnoj EU, mislim na geografskih evropskih država, smatraju da je njihova budućnost u EU, u Evropskoj uniji su, odgovaraju i čuje se ujedinjeni u različitosti. Znači, EU ne ukida naše posebnosti i različitosti, čak šta više, ona ih podržava i podupire.Ovaj uvodni deo sam rekao potaknut vašom rečenicom i zaista je to najbitnija stvar, najviše što treba ljudskom biću jesu mir i prosperitet i šansa za razvojem, što ja kao socijaldemokrata zaista uvek primarno uvažavam.Evropska unija se danas sastoji od 27 zemalja, ali prijem novih članova nije zaustavljen i on se nastavlja. Jeste, možemo povremeno čuti da je nastupio nekakav zamor od proširenja, ali EU na svakom mestu, njeni zvaničnici i njene zvanične institucije ističu da je otvorena perspektiva evropska za sve zemlje regiona na našem kontinentu i za prijem u članstvo. Naravno, naša država još od demokratskih promena je opredeljena za put ka EU i na tom putu postignut je zaista značajan napredak, pogotovo u zadnja, da kažem, dva ciklusa, u zadnje dve vlade, zaista je napravljen ogroman napredak. Mi smo, kao što znate, otvorili 18 poglavlja, čak dva privremeno zatvorili. A nakon uvođenja nove metodologije proširenja poglavlja su sada grupisana u šest tematskih celina, odnosno klastera, od kojih je prvi klaster Srbija već otvorila.U najnovijem Izveštaju, koji je danas pred nama, Evropske komisije o Republici Srbiji, objavljenom u okviru paketa za proširenje koji ukazuje na reforme koje su potrebne da preduzmu šest zemalja Evrope i Turska, se jasno ukazuje i predloženo je otvaranje dva nova klastera, što je zaista dobra informacija za sve nas. to su, rekli ste i vi ponovili, Klaster 3, odnosi odnosi se na konkurenciju i inkluzivni rast i Klaster 4, koji se odnosi na Zelenu agendu i održivo povezivanje.Zaista je bio inspirativan i, reći ću, istinit vaš govor koji se odnosi na ekologiju. Zaista je mnogo učinjeno. Eto, mi smo stalno debatovali, mi smo tražili rešavanje deponije Stanjevine, pa drugih deponija. Mi to rešavamo. I sve ovo što ste nabrojali, i uvođenje kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda i mnogo, mnogo toga je istina. Zaista je nekorektno zloupotrebljavati zakone, dobre zakone, da bi se ušlo u političku promociju.To je isto kao ono na početku, namerno sam rekao. Ko normalan, politički zreo bi napadao to što mi ograničavamo rast pet najosnovnijih tih upotrebnih namirnica? Ja to ne znam. Ko normalan može da napadne Zakon o referendumu? Pazite, rekao priča o referendumu je priča da li mi političari želimo da čujemo glas građana, da li mi želimo da čujemo šta to njima treba ili smo mi najpametniji, ili mi mislimo da smo s Marsa pali, da nismo deo naroda, pa da donosimo odluke onako kako nama odgovara ili, ne daj Bože, nekom trećem.

Oni traže od nas da menjamo zastareli Zakon o referendumu, koji je loš, a to pokazuje naša praksa. Koliko smo imali referenduma uspešnih? Jesmo li imali jednu narodnu inicijativu uspešnu? A svaki dan u Švajcarskoj, praktično u mesec dana organizuju, kreiraju politike svoje države kroz referendume. Pa, jel to poruka demokratije, vladavine naroda? Jel to značenje demokratije? Apsolutno neutemeljeni napadi i pozivi na stvaranje nekakvog nereda u državi, što je apsolutno nekorektno, u jednom izuzetno teškom trenutku. Ajmo da političku borbu vodimo političkim putem, političkim oruđima, onim što nam je dostupno, svojim idejama, svojim programima, a ne na način blokiranja jedne države i njenog razvoja i apsolutno svega. Apsolutno je to neprihvatljivo i za svaku kritiku.Meni je drago što je danas zaista priča o EU, odnosno Izveštaju Evropske komisije pred nama, jer je to izuzetno bitna priča. Vi znate da je glavni problem ove države, i vi ste to, čini mi se, video sam u nekoliko naslova rekli – radna snaga, nemamo radne snage, nemamo ljudi koji će da rade i odlazak mladih ljudi. Bez evropske perspektive, a bogami, i evropskih novaca, ne bi nas bilo ovde, većine nas, i budućnost ove zemlje ne bi postojala bez ovog puta, verujte mi. Ovo je put kojeg treba da se držimo zbog svojeg interesa. zbog svojeg interesa. Eto, ja plastično podvlačim one neke vaše stvari.Evropsku komisiju, evropske prijatelje doživljavam kao prijatelje. Svaku njihovu sugestiju vidim kao sugestiju i kao osnaživanje. Uvek se kaže Evropska komisija želi da osnaži Vladu Republike Srbije da učešće nacionalnih manjina u lokalnim samoupravama pojačaju, misli se na institucije, što je korektno, što treba nama

Druga stvar, da se razviju ekonomski delovi u kome su manjine zastupljene.Meni je drago što se to čini. Evo, pominje se gasovod. Misaona imenica je bila da vi u Novom Pazaru imate gasovod. Kada sam pre nekoliko godina pričao - dobiće Novi Pazar gasovod, imam obećanje Vlade, čini mi se u prošloj Vladi, svi su rekli ovaj čovek nebuloze iznosi, konfabulira. Kažem - ljudi, ja verujem u to, imamo dokumente, potpisali smo, sve ide kako treba. Evo, danas i danas kritikuju, a gasovod im ispred Novog Pazara, ušao u opštinu Novi Pazar, postavljaju se cevi u Novom Pazaru dogodine ćemo imati razvučen po celom gradu. Eto, rešavanja problema i zagađenja.Apsolutno su neprihvatljive neke stvari u političkom sukobljavanju, političkoj borbi, pozivi na blokiranje ulica. To je za mene zaista, kao lekara, neprihvatljivo. Zaustavljanje protoka hitni služi je za mene neprihvatljivo, jer ja glavu razbijam danima da spasim jednom čoveku život. Treba da nam neko pogine ili nekoliko ljudi u vremenu epidemije kad nam ljudi umiru svakodnevno, apsolutno neprihvatljivo. Ima načina, dobro ste rekli protesti, niko ne oduzima pravo na proteste, ima načina da se protestvuje, ima načina da se vodi politička borba. Korektnih načina koji ne ugrožavaju živote, svakodnevni živote, živote ljudi, razvitak države itd.Dalje, u oblasti slobode, zaista izdvojio sam ovde nekoliko partija koje zaista govore o značajnim naprecima rada ovog parlamenta koji je u ovom mandatu svakako unapređen, potom u oblasti evropskih tekovina, pravde, slobode i bezbednosti Srbija, kako se navodi, nastavlja da kao tranzitna zemlja značajno doprinosi upravljanju mešovitim migracionim tokovima ka EU, aktivno i konstruktivno sarađuje sa susednim državama i članicama EU. Znači, Znači, mi smo na migrantsko pitanje odgovorili na jedan način kojim su odgovorile najodgovornije evropske države, a od većine drugih evropskih država smo mnogo bolje odgovorili, onako kako je naša tradicija.Zatim, u oblasti slobode kretanja radnika Srbija je ostvarila napredak u odnosu na raniju preporuku kao poboljšanje saradnje sa državama članicama EU u vezi sa koordinisanjem sistema socijalne sigurnosti itd. Posebno se navodi napredak Srbije koji je postigla u oblasti bezbednosti na putevima, u reformi železnice, kao i usvajanju Zakona o klimi, set energetskih zakona, uključujući i Zakon o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Sve ovo dovelo je do zaključka da su ispunjena merila za otvaranje klastera odnosno zelena agenda i održivo povezivanje.Iako smo prolongirali sledeći popis za godinu dana zbog pandemije Kovid-19, pohvaljuje se poboljšanja dostavljanja statističkih podataka Eurostatu i ocenjuje se napredak u oblasti statistike, jer se mi ozbiljno pripremamo i za ovaj akt koji je izuzetno bitan i za našu industriju.Naravno, već ste pominjali ekonomiju i privredu, i to se svakako pohvaljuje i to je možda i najbitnija stvar, ali takođe se beleži i napredak koji je Srbija ostvarila u reformama poreske uprave i kada je reč o strukturi privrede i ekonomskoj integraciji sa EU.Potrebno je posebno naglasiti napredak koji je Srbija ostvarila na ovom polju, polju ljudskih i manjinskih prava. Izveštaj konstatuje da je u velikoj meri uspostavljeni zakonodavni i institucionalni okvir okvir za zaštitu ljudskih i manjinskih prava.Pre svega, izuzetno je bitno što smo formirali u ovoj Vladi posebno ministarstvo koje se bavi ljudskim i manjinskim pravima i dijalogom. To je direktno ukazivanje na iskrenu želju Vlade da se podigne nivo ljudskih i manjinskih prava koji su sada na zadovoljavajućem nivou.Ja ću posebno da pohvalim rad ministarke i ministarstva, obzirom da smo mi imali zaista jedan izuzetno intenzivan rad na zakonodavnom polju u ovoj oblasti i svi dobro znate da smo donosili i doneli izuzetno dobre i kvalitetne zakone u ovom polju. Pre svega, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, izmene i dopune Zakona o sprečavanju diskriminacije, a prošlog meseca smo ojačali i nezavisne institucije i tako na direktan način pokazali zaista našu želju i intenciju da jačamo sve poluge koje će osnažiti slobode i ljudska prava u našoj državi. je jako bitno da se učvrste i svi drugi mehanizmi koji će omogućiti zaštitu ljudskih i manjinskih prava naših manjinskih naroda.Ja sam se dotakao većine ovih stvari i vidim da vreme brzo prolazi. Želim samo na kraju da ilustrujem koliki je značaj, vi ste rekli, obzirom da dolazim iz zdravstvenog sektora, da je zaista zahvaljujući fondovima iz EU praktično napravljeno sve ono što smo mi napravili. Imali smo oko 250 miliona evra ulaganja u naše zdravstvene institucije, preko 20 bolnica u u celoj Srbiji i četiri velika klinička centra su renovirana, ogroman broj opreme, ulaganje u ljudski faktor koji je podržalo i sprovelo Ministarstvo zdravlja, ogroman broj vozila.

a Evropska investiciona banka je dala kredite u odnosu od 250 miliona evra. Znači, mi se približavamo cifri od pola milijarde evra koje smo preko evropskih institucija plasirali u naš zdravstveni sistem i zato danas imamo kvalitetan odgovor u ovoj ozbiljnoj epidemiološkoj krizi.Želim krizi.Želim na kraju da završim svoje izlaganje sa time da

ka EU i uvek ćemo podržati sve progresivne zakone i odluke koje donosi ova Vlada, a koje nas približavaju ovom našem zajedničkom cilju, a to je moderna Srbija u EU koja

smo ostali čvrsto na tome da razumemo koliko je EU prevashodno mirovni projekat. Čvrstina našeg uverenja će pomoći Evropljanima koji su to nekako pozaboravljali usput, pa se bave raznim temama koje su se udaljile od ključne ideje na kojoj je EU nastala i od ključne ideje koju mi hoćemo da učinimo živom svakodnevnicom u Srbiji, a to je da ljudi dijalogom grade mir i demokratiju i da tako grade poverenje u društvu nikada ne zaboravljajući da se mora slušati kritika, da se mora slušati drugačije mišljenje i da se mora razgovarati, da se mora razgovarati upravo o svim temama o kojima govori i Izveštaj Evropske komisije koji je pred nama.Odgovor vama zato što smo pre godinu dana, kao ministarstvo, došli pred vas i obećali smo godinu dana plana, tražeći u stvari odobrenje od članova Odbora i vas da li želite da imate ministarstvo koje je spremno da uradi sve da se ocena Evropske komisije poveća za 20% i da bude 2,64, s obzirom da smo sada čuli da je 2,8, hvala vam na poverenju da mi to možemo.Mislim da može Srbija mnogo više i naravno da ćemo imati predloga kako to Srbija da uradi i mnogo više.Stvari koje smo bili dužni odboru je bio podnošenje Izveštaja o radu Ministarstva, što smo uradili 19. novembra ove godine i podnošenje Plana za 2022. i opet smo imali istu istu razmenu pitanja i odgovora. Predsednik je pitao i prošle godine – a što samo za godinu dana? Mi smo rekli – zato što ako ne umemo da uradimo ovo za godinu, za dve sigurno nećemo.Zašto opet samo za godinu dana? Iz istih razloga. Korak po korak. Jedno po jedno, proverljivo, dobrovoljno se podvrgavajući parlamentarnom nadzoru. To je jedini način da uspe i drago nam je da smo imali u Odboru i kritičara i saradnika i nekog ko je uvek bio spreman na dijalog o svemu što u Ministarstvu treba da se desi. Tako je bilo i sa predstavljanjem plana rada koje je odobrilo Ministarstvo, kao i izveštaj.Mi ćemo da radimo 2022. celu godinu na donošenju strategije ljudskih prava u Srbiji i to zato da, slažući se sa opaskama gospodina Bačevca, da u razgovoru s ljudima pokažemo koliko je Evropska unija životan, svakodnevni, rutinski projekat, osim što je mirovni projekat. Koliko je sve to što piše u ovom izveštaju nešto što je duboko prožeto kroz našu svakodnevnicu i kako je to povezano sa ljudskim pravima, da o ljudskim pravima odlučujemo, da ljudska prava merimo i da o ljudskim pravima imamo dijalog na lokalnom nivou, jer je to mesto gde se skoro 70% svih zakona sa „akia“, sa onim kako se usaglašavamo, sa EU, donosi.Tome služi Strategija ljudskih prava i mi se nadamo saradnji tokom ove godine, kako Narodne skupštine, tako i poslanika, poput narodne poslanice Snežane Paunović koja je podnela zahtev pred naše Ministarstvo hoće li neko da se pobrine za mentalno zdravlje nacije tokom dve godine epidemije, hoćemo li popričati o tome koliko smo izbudaljeni, koliko smo u strahu, koliko smo u neizvesnosti.Mi smo organizovali društveni dijalog, jer je to Narodna skupština od nas tražila. I obavezujuće postupanje preuzelo Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete jedan vid tog dijaloga će teći i kroz dijalog koji ćemo imati o starenju. Koliko je tuge više u najstarijim među nama a rekli smo, kad gledamo najstarije među nama, ne gledate njih, gledate sebe u budućnosti. Ako već ne umemo drugačije da razumemo koliko je važno da sve to razumemo da je to EU.Tako da smo započeli rad na izradi Strategije ljudskih prava i da ćemo raditi i dijalog o jednom velikom zakonskom projektu, Zakonu o civilnim žrtvama rata i Zakonu o rodnom identitetu, kao zakonima koji se tiču ljudskih prava i da ćemo biti podrška dijalogu za primenu Zakona o nestalim licima, kao što smo podrška i za izradu zakona. To su sve ljudsko-pravaški zakoni koji trebaju ovom društvu da bi se, kako je narodni poslanik Samir Tandir rekao, govorilo o javnom diskursu koji se menja i kao što je narodna poslanica Elvira Kovač kazala šta su sve preporuke Evropske unije da se u polju ljudskih i manjinskih prava radi bolje, efikasnije, da bi sledeće godine u sledećem izveštaju bili izmereni sa još 20% većom ocenom. Dakle, da pređemo grupu vrlo dobrih trojkaša.Mada ja mislim, ako se potrudimo, ako nas budu pitali iz Evropske komisije, sledeće godine – kako ste, da mi kažemo – vrlo dobro, služimo narodu, pa da je to 3,51. Nije to nemoguće, ako se ljudi slože da razgovaraju o tome šta ko treba da uradi, koliko to košta, ko će to da plati da bi se u ovoj istoj sali u decembru razgovaralo na takav način.Gospođa Elvira Kovač je rekla koje su to preporuke koje mi treba da vodimo računa da budu primenjene iz izveštaja a tiču se ljudskih i manjinskih prava i do nas je da sa vama u komentarima Izveštaja podelimo i kako smo to uradili.Mi smo obišli sve upravne okruge, u njihovim sedištima, u proleće ove godine. Počeli smo ove jeseni drugi obilazak. Do sada smo obišli Toplički, Pčinjski, Jablanički i Nišavski okrug zato što duboko verujemo u to da se EU, da se ljudska prava brane, grade, unapređuju, o njima razgovara na lokalnom nivou.Verovali ili ne, to radi. Samo da vam dam jedan primer. U prethodnom obilasku, na primer, mi smo sve pitali da li imaju savet za međunacionalne odnose, pošto je to prostor u kome gradite dijalog među različitima. Nije važno da li su samo međunacionalni ili savet za bezbednost. Imate to u zakonodavnom okviru, u Zakonu o lokalnoj samoupravi.Ako nema novaca, ima ko da asistira, ima saradnje međunarodnih organa, organizacija i institucija, što nemamo savete? Onda se dogodilo da smo sada u drugom krugu obilaska, recimo u Nišu, informisali da je formiran i odmah smo rešili jedan ljudsko-pravni problem na licu mesta pošto je predstavnica makedonske nacionalne manjine kazala – da, ali mi nismo u savetu, pošto zakon kaže mora da bude 1% manjine. Mi smo pitali – da li brani ako je manje od 1% da bude član? Ne brani.Tako se grade ljudska prava. Ljudi moraju da se slušaju, moraju da se čuju i moraju da razumeju da su ljudska prava tkivo svakodnevnog života.Obišli smo i sve nacionalne savete u njihovim sedištima i evo opet primer kako primenjujemo preporuke. Poslednji nacionalni savet kojem smo bili u gostima je Nacionalni savet albanske nacionalne manjine u Bujanovcu. Na njihovu inicijativu je organizovan društveni dijalog. Mi smo rekli šta je problem, šta je to što ministarstvo može da uradi. Oni su rekli – obrazovanje, hoćemo obrazovanje kao temu, nemamo prevodioca, kasne nam udžbenici, četvrti i osmi razred, kasne nam licence. Mi smo rekli – vi kažite ko treba da učestvuje u tom dijalogu, hoćete u Beogradu, hoćete u Bujanovcu, oni hoće u Bujanovcu, molim lepo.Taj dijalog je naša podrška Ministarstvu prosvete, jer je ministar Branko Ružić uradio lavovski deo posla, ali treba nam neko mesto gde će ljudi da se skupe da razmene o tome informacije, kao što je to bilo mesto i društvenog dijaloga koju je tražila koordinacija nacionalnih saveta o Strategiji obrazovanja 2030. godine za njihove zahteve. Opet je Ministarstvo prosvete kazalo – dobro, dolazimo, hajde da razgovaramo. Rešili smo sporne delove strategije na opšte zadovoljstvo.To su dokazi za ono što smo gospodinu Bačevcu rekli prošle godine, 16. novembra, mi, Ministarstvo, mi smo alat. Mi smatramo da je to suštinska uloga svakog iz budžeta plaćenog, imenovanog, postavljenog, izabranog lica. Mi smo alat za promene tako smo poslužili kao alat kako nacionalnim manjinama, tako i Ministarstvu prosvete i tako smo spremni da radimo i dalje.Da li to radi s obzirom da je društveni dijalog bio pod najvećim svetlom ruganja – šta ti je to, koješta i to se ne upotrebljava, šta imaš ti da pričaš, lupi rukom. Tako se demokratija ne gradi. Dok ne naučimo da razgovaramo, imaćemo svakodnevni problem sa tim da neko ugrožava naša prava, a da mi nemamo gde da kažemo ko je to, šta ko treba da uradi drugačije i kako da se svi ljudi u Srbiji osećaju bolje nego što se trenutno neki od nas osećaju ili većina ako ih pitate za ekonomsko ekonomsko stanje, ako se pitate za strah od lečenja ili ako ih pitate generalno za atmosferu društvenu, o čemu je gospodin Samir Tandir govorio za javni diskurs.Dakle, na prethodnom dijalogu koji smo opet organizovali na inicijativu civilnog društva, društva, taj dijalog je imao temu civilno društvo i mediji. Javila se pozvana predstavnica Sindikata novinara Srbije i rekla – zašto samo pričamo o medijima kao kada je sloboda govora u pitanju, zašto ne govorimo o socio-ekonomskom položaju novinara?Mi smo rekli – obratite se Ministarstvu, mi ćemo organizovati društveni dijalog gde će tema biti socio-ekonomski položaj novinara, jer je to važno. Koliko ti je važno da imaš slobodu rada kao profesionalni novinar, toliko je važno i da znaš da ćeš imati čime da nahraniš decu ako imaš kod kuće ili sebe ili šta god da imaš kod kuće. Mislim, ta navika da se jede je dosta neizbrisiva.Taj dijalog je održan 30. novembra. Došli su svi predstavnici, došli su Javni servis, RTV, privatne televizije, dva udruženja, NUNS i UNS i posledica je da će verovatno već sledeće nedelje oni samostalno dalje nastaviti svoje zahteve prema Vladi Srbije, prema Ministarstvu kulture i informisanja, koje je takođe bilo prisutno kao Ministarstvo rada za svoj granjski kolektivni ugovor. posledice izgradnje društvenog dijaloga.Rekli smo 16. novembra prošle godine biće 12. Evo sada 10. decembra na dan ljudskih prava biće 22, pošto ćemo 8. decembra imati 21 dijalog. Planirali smo sledeću godinu 24 dijaloga na teme koje ljudi od nas traže.Zašto delim ove informacije? Zato što slušajući sada vas iz svoje nadležnosti mi ćemo pitati, pre svega, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova - da li hoće da nam budu partneri do kraja decembra organizovanom društvenom dijalogu o ishodima i prirodi Zakona o referendumu?Ako je već tako važno da znamo šta tačno u tom zakonu piše, hajmo da sednemo oko stola svi oni unapred znaju da Zakon o referendumu ne valja, svi mi koji smo ga pročitali pa znamo da valja, ali ne znam šta sve mogu da budu ishodi. To je vladavina prava. Tako gradimo obavezujuća postupanja za sve nas koji želimo da se Srbija drži vladavine prava.Sve to što se tiče primedbi koje je spomenula poslanica Elvira Kovač, dakle, popis i obrazovanje su postupci u toku, kao i finalizacija tri strategije koje će do decembra biti pred Vladom Srbije Strategija za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva, revidirana Strategija za uključenost Roma i Romkinja i Strategija o prevenciji diskriminacije ili kako mi to kažemo antidiskriminaciona, zbog toga što je važno da imamo ta dokumenta, kao da imamo i akcione planove koji će iz toga proisteći. Sve to će biti, naravno, pred vama kada budemo pratili primenu tih dokumenata.Ono što je gospodin Tandir još govorio o javnom diskursu o tome na koji način možemo i kojim alatima da omogućimo da bude u našem svakodnevnom životu ono što nam je zapisano u dokumentima. Na svu atmosferu neprijateljstva i nečije volje da diskriminiše i vređa, mi smo već u javnosti i na internet stranici ministarstva kazali da postoje dva načina da dobrog javnog diskursa bude. Jedno je da ljudujemo i da se sami uzdržavamo od toga da koristimo verbalno smeće jedni sa drugima u komunikaciji i da čitamo. Ako hoćemo da budemo kritičari rezultata ili ako hoćemo da budemo kreatori promena, u oba slučaja moramo da čitamo. Prečesto, na našu veliku žalost, niko ništa ne čita, jer svi sve znaju.Naš odgovor o javnom diskursu je sveden na primenu člana 387. Krivičnog zakona Republike Srbije, koji se ima primenjivati kada nema po nama prirodnog stanja da se sami uzdržavate od toga da da propagirate bilo šta u ovom društvu što je Krivičnim zakonikom kažnjivo, a to znači isključivo kaznom zatvora.Član 387. kaže – ko na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu krši osnovna ljudska prava i slobode zajamčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima od strane Srbije kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.Mi ćemo za sledeće proleće planirati jedan društveni dijalog o primeni člana ovog zakona. Ako već postoji, zašto se ne primenjuje? Da li ga treba menjati i da li nam je dovoljno dobar za sve oni koji neće dobrovoljno i čovečanski da se uzdrže od toga da rade radnje koje policija može da utvrdi, a tužilačkom istragom da se provere, pa da se podigne optužnica? Kažu zemlje koje su naprednije od nas da je jako uspešno za vladavinu prava kada neko prekrši ovakve članove zakona pa dobije kaznu zatvora.Drugo, kaznom iz stav 1. ovog člana kazniće se svako ko vrši proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi. Ovo tačka člana 387. koji će se u Strategiji ljudskih prava pretvoriti u čitav odeljak o braniteljima ljudskih prava.Dalje, prava.Dalje, ko širi ideju superiornosti jedne rase nad drugom ili propagira rasnu mržnju ili podstiče na rasnu diskriminaciju, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.Ko širi ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideje ili teorija koje zagovaraju ili podstrekavaju mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo kojeg lica ili grupe lica zasnovanih na rasi, boji kože, verske pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.Tačka 5. – ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu genocida, zločina protiv čovečnosti ili raznog zločina učinjenih protiv grupe lica ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, vere, porekla, državne, nacionalne ili etničke pripadnosti na način koji može dovesti do nasilja ili izazivanja mržnje prema takvoj grupi lica ili članu te grupe, ukoliko su takva krivična dela utvrđena pravosnažnom presudom suda u Srbiji ili međunarodno-krivičnog suda, kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina.Tačka ko javno preti da će protiv lica ili grupe lica zbog pripadnosti određenoj rasi, boji kože, veri, nacionalnosti, etničkom poreklu ili zbog nekog drugog ličnog svojstva izvršiti krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora veća od četiri godine zatvora kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.Čitanje godine.Čitanje ovog člana je da bude ilustracija rečenici koju je ispravno ponovila Elvira Kovač o tome da Srbija ima odličan normativni okvir za izgradnju i unapređenje ljudskih prava, ali da postoje slabosti u primeni i o tome ćemo razgovarati.Na kraju želim da prosto izrazim svoje duboko uverenje da je količina sumnje spremnosti na podsmeh i nepoverenja, da je moguće da je Srbija stvarno posvećena vladavini prava, ljudskim i manjinskim pravima, koja je podeljena u tom javnom diskursu 2020. godine u novembru, sada verovatno i veća i želim da vam kažem da je to dobra vest i da ćemo i u ovoj godini tražiti i od sveta i od Srbije samo dobrobit sumnje jer je dobrobit sumnje ono što vam stvara prostor za dijalog.Kažete u sebi – neću da pričam sa ovim ni o čemu, ne podnosim ga, a onda kažete – a, možda ipak i tako počinje demokratija i tako počinje vladavina prava.Tražili smo dobrobit sumnje zato što je dobrobit sumnje osnovni stub vladavine prava.

Ne tražimo nikakve olakšice, ne tražimo kredite, ne tražimo da nam bilo ko gleda kroz prste. Tražimo da sledeći sastanak sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u decembru i novembru 2022. godine da se završi sa pitanjem – i kako smo, vrlo

28. decembra prošle godine na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanja u plenumu je razmotren Godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju, što je bilo prvi put ikada da Narodna skupština plenarno razmatra jedan dokument institucija EU posvećen Srbiji.Današnjom sednicom nastavljamo putem dobre prakse da o bitnim stavovima institucija EU govorimo u plenumu kroz otvorenu debatu. Naša poslanička grupa, Poslanička grupa SVM je uverena da ovakav način rada pozitivno utiče na proces pristupanja EU jer pokazuje da se prema stavovima i preporukama najviših institucija EU postavljamo odgovorno, tako što im posvećujemo veoma značajno mesto u radu našeg parlamenta.Pridruživanje EU predstavlja strateško opredeljenje Srbije. U Narodnoj skupštini postoji apsolutna podrška pitanju evropskih integracija koja počiva na širokom političkom i društvenom konsenzusu.Savez

Smatramo da postoji tehnička spremnost i politička zrelost društva za ostvarenje tog

Rezolucijom o pridruživanju EU od 13. oktobra 2004. godine Narodna skupština je potvrdila da je ubrzani ulazak naše zemlje u punopravno članstvo u EU i pristupanje Partnerstvu za mir strateški i nacionalni cilj, kojem će u budućem radu Narodna skupština Republike Srbije davati punu i stalnu podršku.Rezolucijom iz decembra 2013. godine Narodna skupština se obavezuje da će tokom pregovora nastojati da jača društveni i politički konsenzus o pristupanju Republike Srbije EU.Evropski

Od tada je otvoreno 18 od 35 poglavlja. Savet EU je odobrio predlog Evropske komisije za revidiranu metodologiju proširenja za Zapadni Balkan u martu 2020. godine. Srbija je prihvatila izmenjenu pregovaračku metodologiju zvanično na međuvladinoj konferenciji, 22. juna 2021. godine.Nova metodologija podrazumeva grupisanje pregovaračkih poglavlja u šest klastera, šest tematskih celina i temelji se na četiri osnovna principa na principu kredibilnosti procesa, tj. jačeg fokusa na osnovne reforme, na intenzivnijem političkom upravljanju procesom, na ubrzanju dinamike pristupnih pregovora i na četvrtom principu, principu predvidivosti procesa.Srbija je

klaster je unutrašnje tržište i slobodan protok robe, kapitala i radne snage.Treći klaster čine konkurentnost i inkluzivni rast u okviru kojeg su socijalna politika, zdravstvo, nauka i mediji.Četvrti mediji.Četvrti klaster koji se odnosi na Zeleni plan i održivu povezanost, odnosno oblasti od transporta do ekologije, je jedini klaster u kojem nije otvoreno ni jedno poljoprivreda i kohezija, odnosno ruralni razvoj, bezbednost hrane i regionalna saradnja se nalaze u okviru petog klastera.Šesti klaster obuhvata spoljnu i bezbednosnu politiku.Izveštaj politiku.Izveštaj Evropske komisije o Republici Srbiji za period jun 2020-jul 2021. godine ne samo da potvrđuje kontinuitet politika, već i više od toga, daje presek sedmogodišnjih zalaganja i postignuća.Raduju nas ocene koje se odnose na rad Narodne skupštine, u kojima se konstatuje da je korišćenje hitnog postupka svedeno na minimum, da je nastavljeno sa razmatranjem izveštaja nezavisnih državnih organa, kao i da je usvojen revidirani Kodeks ponašanja narodnih poslanika.Deo Izveštaja koji govori o Vojvodini i slabim kapacitetima lokalne samouprave ponavlja se već godinama i glasi Što se tiče lokalne samouprave, Zakon o finansiranju nadležnosti AP Vojvodine još uvek nije donet, uprkos činjenici da je njegovo donošenje predviđeno Ustavom. Kapaciteti jedinica lokalnih samouprava su još uvek slabi i postoje značajne razlike između opština. I dalje se prenose određeni poslovi na lokalni nivo, bez odgovarajuće analize kapaciteta, ljudskih i finansijskih resursa, koji su potrebni da bi se to realizovalo.Inače, reč "Vojvodina" se u Izveštaju spominje još tri puta, ali samo kao deo imena Radio-televizije Vojvodine, koja se opisuje kao javna, jedina medijska ustanova u kojoj se u kontinuitetu realizuju programi na manjinskim jezicima. Programi radio i televizije se emituju na srpskom jeziku i na 15 jezika nacionalnih manjina.U delu reforme javne uprave, Evropska komisija ocenjuje pozitivnim da je u julu 2021. godine Vlada usvojila Program za reformu sistema lokalne samouprave za period od 2021. do 2025. godine, kao deo strategije reforme javne uprave.

Evropske komisije je da je potrebno zapošljavanje po zaslugama i da je nužno smanjenje prevelikog broja vršilaca dužnosti na višim upravljačkim pozicijama, da je potrebno pojačati kontrolnu ulogu Sekretarijata za javne politike u razvoju i koordinaciji javnih politika.U Izveštaju Evropske komisije konstatuje se da je u pravosudnom sistemu Srbije postignut ograničen napredak i izvestan nivo pripremljenosti i da je posle usvajanja ustavnih amandmana potrebna temeljita revizija sistema imenovanja sudija i tužilaca i vrednovanje njihovog rada, kako bi se omogućilo zapošljavanje i napredovanje zasnovano na sposobnosti, pošto sadašnji pravni okvir nije u dovoljnoj meri garancija protiv potencijalnog političkog uticaja na sudstvo.Da bi se obezbedila nezavisnost i odgovornost pravosuđa, Akcionom planom za Poglavlje 23 je predviđeno da Srbija treba da uradi temeljnu analizu postojećih rešenja, odnosno mogućih izmena i dopuna zakona, tj. Ustava, vodeći računa o preporukama Venecijanske komisije i evropskim standardima.Kao što je poznato, pre dva dana, tačnije 30. novembra, Narodna skupština je usvojila Akt o promeni Ustava, Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava i Odluku o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava, a predsednik Narodne skupštine je raspisao referendum za 16. januar 2022. godine.Da bi se kroz regionalnu saradnju osnažila evropska perspektiva Zapadnog Balkana, Evropska unija nastavlja da tretira region kako privilegovanog partnera preko raznih EU mehanizama i instrumenata, kao što su, na primer, Komitet za zdravstvenu bezbednost, zajednički sporazum o nabavkama, mehanizmi zaštite u vanrednim situacijama, Fond solidarnosti, kao i izuzeće od aktuelnih EU izvoznih zabrana medicinske opreme.Poslednjih sedam godina, kao deo Berlinskog procesa posebna pažnja se usmerava ka uspostavljanju zajedničkog regionalnog tržišta. Očekuje se da projekat zajedničkog regionalnog tržišta, koji se zasniva na četiri oblasti: digitalizacija, inovacije, investicije i razvoj industrije, bude implementirana do 2024. godine. Važan korak ka stvaranju zajedničkog regionalnog tržišta je i Sporazum o romingu, koji je stupio na snagu 1. jula 2021. godine.Izveštaj pozdravlja koncept „Zelenih koridora“ između EU i zapadnog Balkana. „Zeleni koridori“ su primer kako može da izgleda region bez granica, što je jedna od ključnih ideja sa kojom je pre sedam godina pokrenut Berlinski proces.Zašto su važni „Zeleni koridori“?

Trenutno na mesečnom nivou u proseku oko 61.000 kamiona koristi zelene prelaze.Imajući u vidu da je između država zapadnog Balkana 14 graničnih prelaza i još 18 sa zemljama članicama EU usaglašena je neophodnost proširenja „Zelenih koridora“ na sve granične prelaze koji vode u region, uključujući i tri železnička prelaza, a kako bi se smanjilo vreme čekanja na prelazima, smanjili ukupni troškovi i ubrzala kontrola. Uz brojne inicijative, najavljen je i početak izgradnje „Autoputa mira“ između Niša i Merdara.Od posebnog značaja za jačanje regionalne saradnje je i ekonomski investicioni plan i smernice za sprovođenje „Zelene agende“ za zapadni Balkan. Plan predviđa investicioni paket za mobilizaciju preko 30 milijardi evra za region za narednih sedam godina, a sastoji se od devet milijardi evra u obliku grantova i 20 milijardi evra u investicijama.Što se tiče slobode izražavanja, Izveštaj konstatuje ograničeni napredak usvajanjem i početkom primene jednog broja mera iz Akcionog plana medijske strategije i smatra da opšti ambijent za nesmetano ostvarivanje slobode medija treba dodatno da se ojača u praksi.Da sumiram, Poslanička grupa SVM pozdravlja dosadašnje napore Vlade Republike Srbije i Ministarstva za evropske integracije na unapređenju pregovaračkih kapaciteta, što je uprkos teškim pandemijskim uslovima i brojnim drugim izazovima prihvatila novu metodologiju pregovora i pokazala motivisanost da nastavi sa reformama, kako bi u saradnji sa evropskim partnerima i institucijama obezbedila brži put naše zemlje u EU.U danu danu za glasanje ćemo podržati Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2021. godinu. Zahvaljujem. Hvala.Reč ima ovlašćeni predstavnik Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Nemanja Joksimović.Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, uvažene premijerko, uvažena ministarka, pred nama se danas nalazi Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2021. godinu, koji je podnet od strane 15 narodnih poslanika.Predloženi poslanika.Predloženi zaključak na objektivan način i u najkraćim crtama rezimira Izveštaj Evropske komisije i daje preporuke za dalji rad svih nadležnih državnih institucija i organa, zbog čega ću već na početku svog izlaganja iskoristiti priliku da pozovem sve narodne poslanike da da glasaju za njegovo usvajanje.Pre nego što krenem da govorim o samom Izveštaju, želim da vas podsetim da je Evropska komisija 5. februara 2020. godine usvojila novu metodologiju za proces pristupanja EU, koju je Savet EU zvanično zvanično usvojio u svojim zaključcima 25. marta 2020. godine. Iako nije bila u obavezi da prihvati novu metodologiju, koja je inicijalno bila namenjena Severnoj Makedoniji i Albaniji, Srbija je to uradila u julu 2020. godine.Moram da vas podsetim i da je Evropska komisija 9. marta ove godine usvojila dokument o primeni nove izmenjene metodologije za Srbiju i Crnu Goru, koju je Savet EU prihvatio svojim zaključcima od 6. maja ove godine. Time što smo čekali duže od godinu dana da EU uobliči novu metodologiju za kandidate koji su već duboko ušli u u proces pregovora pokazuje da je i samoj EU bilo potrebno vreme kako bi se iskristalisala i uobličila primena nove metodologije.Upravo ovaj tranzicioni period bio je izazov, ne samo za zemlje kandidate, već i za same države članice EU, jer su i među njima postojale dileme na koji način će se nova metodologija primeniti. Bilo je potrebno da se nađe način kako bi se napravila razlika između država koje već pregovaraju po staroj metodologiji, što je slučaj sa Crnom Gorom i Srbijom, u odnosu na države koje tek treba da započnu pregovore, kao što je slučaj sa Severnom Makedonijom i Albanijom.Upravo prihvatanje nove metodologije u trenutku kada niko sa sigurnošću nije znao kako će ona izgledati pokazuje poverenje koje državno rukovodstvo Republike Srbije ima u EU, ali i spremnost za ubrzanje dinamike pristupnog procesa.Glavne metodološke odrednice novog pristupa naglašavaju četiri aspekta, i to: jači fokus na osnovne reforme, intenzivnije političko upravljanje, povećana dinamika i predvidljivost procesa. Dinamičniji proces podrazumeva i grupisanje pregovaračkih poglavlja, tako da fokus više nije na pojedinačnim poglavljima, već na klasterima koji prate vodeće politike EU.Pregovaračka EU.Pregovaračka poglavlja sada su sekundarni instrument za proces evropskih integracija, jer su sada ključne sektorske politike EU koje su predstavljene kroz šest klastera, i to: osnove, unutrašnje tržište, konkurentnost i inkluzivni rast, zelena agenda i održiva povezanost, resursi, poljoprivreda i koheziona politika i spoljni odnosi.Hoću da vas podsetim da je Republika Srbija i do sada pregovarala po veoma zahtevnoj metodologiji, po kojoj nijedna država osim Srbije nije pregovarala, pa ni Crna Gora, s obzirom da je naša zemlja mogla da napreduje samo ukoliko postoji napredak u poglavljima 23 i 24 i 35. Mi smo i po tako zahtevnoj metodologiji u dosadašnjem periodu uspeli da otvorimo veliki broj poglavlja i privremeno zatvorimo dva, što pokazuje da smo i u prethodnom periodu vredno radili na našem evropskom putu.Što se tiče početka primene nove metodologije, ona je na našu zemlju zvanično počela da se primenjuje 22. juna ove godine, kada je u Luksemburgu održana 12. Međuvladina konferencija o pristupanju Republike Srbije EU, na kojoj smo otvorili klaster 1 „Osnove“. Tada je i tako je u dosadašnjem toku pristupnih pregovora Republika Srbija otvorila jedan klaster i 18 pregovaračkih poglavlja, dok smo dva pregovaračka poglavlja privremeno zatvorili.Republika Srbija je prihvatanjem nove metodologije izvršila izmenu pregovaračke strukture, i to u skladu sa osnovnim principima nove metodologije koji se odnose na jače političko rukovođenje samim procesom pregovora.

ovo pokazuje da smo na odgovoran i ozbiljan način pristupili primeni nove metodologije, u želji da naš proces evropskih integracija dodatno ubrzamo, što je, složićete se, za svaku pohvalu.Kada govorimo o Izveštaju Evropske komisije, moram da istaknem da je on, po meni, prilično objektivan, iako oko nekih stvari ne razmišljamo isto, iako sam za neka pitanja očekivao malo bolje ocene. Izveštaj je prikazao da je Srbija ostvarila napredak u gotovo svim oblastima i dao smernice za one stvari na kojima je potrebno dodatno raditi u narednom periodu.Što se tiče političkih kriterijuma, Izveštaj konstatuje napredak u svim oblastima, kako u oblasti pravosuđa, tako i u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, osnovnih prava, kao i slobode izražavanja.Moram da istaknem da smo dobili odlične ocene i u sferi ekonomskih kriterijuma. Izveštaj konstatuje da smo ostvarili dobar nivo pripremljenosti u pogledu razvoja funkcionalne tržišne privrede i da je ona zabeležila samo blagi pad u 2020. godini, jer je uticaj krize izazvane pandemijom korona virusa ublažen snažnim zamajcem pre krize, sektorskom strukturom naše privrede, kao i značajnim i pravovremenim merama fiskalne i monetarne podrške.Istaknuto je da je fiskalni prostor kreiran pre krize omogućio našoj zemlji da obezbedi značajnu finansijsku podršku za ublažavanje nastale krize i time doveo do znatnog povećanja kapitalne potrošnje. Sa tom praksom nastavljamo i sledeće godine, pa ćemo raspoloživi fiskalni prostor opredeliti za nastavak ulaganja u kapitalne investicije i zdravstveni sistem, za nastavak poreskog rasterećenja privrede, kao i za dalje povećanje plata i penzija. Upravo, kapitalna ulaganja u nove auto-puteve, bolnice, škole, vodovodnu, kanalizacionu mrežu, kao i fabrike za prečišćavanje vode doneće novi kvalitet života za sve naše građane, za šta se svi mi u SNS zalažemo.Pohvaljeni zalažemo.Pohvaljeni smo i zbog toga što je na tržištu rada zabeleženo dalje smanjenje nezaposlenosti, kao i što su javne investicije nastavile da rastu, što sve pokazuje da smo i tokom pandemije korona virusa nastavili odgovorno i ozbiljno da upravljamo javnim finansijama.Kada vidite kolika su ulaganja u našu zemlju, kada vidite da imamo sve više ulaganja iz zemalja Evropske unije, ne treba vam bolji pokazatelj na kojem je nivou vladavina prava u Republici Srbiji, jer nikome ko vodi računa o svom kapitalu neće uložiti svoj novac u državu koja je nestabilna i gde je poslovanje nesigurno.Što se tiče pitanja sposobnosti za preuzimanje obaveza koje proističu iz članstva, Izveštaj konstatuje da je Srbija obavila važan posao kada je reč o usklađivanju sa pravnim tekovinama tekovinama Evropske unije u brojnim oblastima, naročito u oblasti oporezivanja i energetike, zbog čega sam posebno ponosan na predsednika Republike Srbije i Vladu Republike Srbije.Kada

se tuče klastera 3, koji se tiče konkurentnosti i inkluzivnog rasta, pohvaljeni smo za napredak u oblasti oporezivanja, socijalne politike, zapošljavanja, industrijske politike, naučno-tehnološkog razvoja i obrazovanja.U

uključujući nove zakone o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti, kao i postignut napredak u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima i reformi železnice.Što se tiče same Zelene agende, moram da istaknem da je ona za nas jako važna i zato naša zemlja mora polako da zamenjuje ugalj obnovljivim izvorima energije, ali samo na taj način da ne ugrozimo našu energetsku bezbednost, jer je to na kraju dana najvažnije za dalji razvoj naše privrede i naše države.U klasteru 5 – resursi, poljoprivreda i koheziona politika, Srbija je pohvaljena za postignut napredak u oblasti bezbednosti hrane, kroz zapošljavanje kadrova u nacionalnim referentnim laboratorijama i za izradu Akcionog plana u oblasti ribarstva, za finansijske i budžetske odredbe koje se odnose na upravljanje sopstvenim sredstvima, kao i za oblast regionalne politike u pogledu finansijskog upravljanja.Kada je reč o klasteru 6, koji se odnosi na spoljne odnose, u Izveštaju se pohvaljuje što je Srbija nastavila da učestvuje u misijama i operacijama Evropske unije za upravljanje krizama u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike i što je nastavila da značajno doprinosi upravljanju mešovitim migracijskim tokovima ka Evropskoj uniji, igrajući aktivnu i konstruktivnu ulogu i delotvorno sarađujući sa svim susedima i državama članicama Evropske unije.Evropska komisija je u svom izveštaju prepoznala i da je Vlada Republike Srbije dala prioritet reformama u vezi sa Evropskom unijom i da je postavila Agendu o vladavini prava, kao jednu od ključnih prioriteta, da je ispunila merila za otvaranje klastera 3 i 4 i stoga preporučila da se oni otvore, na čemu smo jako zahvalni Evropskoj komisiji. To je važna politička poruka i državama Evropske unije, ali i našoj zemlji i našim građanima da je mnogo toga urađeno u oblasti vladavine prava, ali i svim drugim oblastima.Ova preporuka Komisije dodatno potvrđuje da su sve odluke državnog rukovodstva Srbije dobro pripremljene i usmerene ka boljoj budućnosti svih građana. Ona je i odličan osnov članicama Evropske unije da na osnovu ocena i preporuka Evropske komisije daju saglasnost da do kraja godine otvorimo ova dva klastera.Moram da napomenem da je za dobijanje preporuka za otvaranje ova dva klastera bilo potrebno da se oceni da je ostvaren napredak u oblasti vladavine prava, što ovaj izveštaj i konstatuje. Takođe, izveštaj i preporuke iz njega predstavljaju dodatan podstrek za nastavak reformi, te nam je u tom smislu veoma značajna i podrška koju dobijamo od Evropske unije i njenih institucija.Drago mi je i da Srbija nije koristila pandemiju korona virusa kao izgovor za smanjivanje intenziteta sprovođenja reformi, već naprotiv, još snažnije smo krenuli u proces reformi koji je rezultirao upravo ovim preporukama Komisije.Posebno sam ponosan na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Vladu Republike Srbije i premijerku, kao i na Ministarstvo za evropske integracije i ministarku lično što su u teškim uslovima pandemije ali i brojnim drugim izazovima sa kojima se danas suočava ceo svet pokazali volju i želju da se ubrza naš evropski put. To upravo pokazuje da je Srbija i njeno rukovodstvo posvećeno evropskim integracijama koje pokazuje pre svega kroz unutrašnje reforme koje sprovodimo, ali i kroz regionalnu saradnju.Hoću da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim Evropskoj uniji na konstantnoj podršci i pomoći, kao i na brojnim investicijama. Podrška koju naša zemlja dobija kroz pretpristupne fondove veoma je značajna kako bi dalje unapredili i ubrzali naše reforme i došli do našeg cilja – punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Upravo je Evropska unija naš najznačajniji spoljnotrgovinski partner sa 63% trgovinske razmene i naš najveći donator sa više od tri milijarde evra bespovratne pomoći. Zbog toga je izuzetno važno da maksimalno iskoristimo sredstva iz IPA III fonda i usmerimo ih na dalji ravnomerni razvoj naše zemlje, kako bi dostigli sve zacrtane planove i ciljeve.Pred našom državom je važan zadatak, da spremimo projekte koji će biti podrška našim reformama, kako bi maksimalno iskoristili ova finansijska sredstva i kako bi dodatno unapredili svakodnevni život svih naših građana. Moram da napomenem i da Srbija trenutno iz IPA fondova Evropske unije na godišnjem nivou dobija od 150 do 200 miliona evra, a kada budemo članica Evropske unije godišnje ćemo imati na raspolaganju između milijardu i milijardu i po evra bespovratne pomoći, što je neuporedivo više novca.Kada govorimo o Izveštaju, moram da se osvrnem i na ocene vezano za rad Narodne skupštine Republike Srbije. Pre svega, pohvaljeni smo zbog smanjivanja primene hitnog postupka prilikom usvajanja zakona, kao i zbog usvajanja Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, i to je u redu.Ali ono sa čime se ne slažem jesu ocene vezano za debate u Narodnoj skupštini, jer ne mogu da se složim da narodni poslanici nemaju prava da odgovore na brutalne kampanje i neistine koje plasiraju pojedini opozicioni političari i mediji koji su njima bliski. Upravo time što odgovaramo na njihove konstantne napade, branimo pravo na slobodu mišljenja, ali i pravo na slobodu govora.Naše pravo da odgovorimo na naslovne strane na kojima se poziva na fizičku likvidaciju predsednika Republike Srbije, na brutalne napade na njegove roditelje, brata i decu, koji nisu političari, niti su javne ličnosti nije samo naše pravo, već i naša obaveza, kao odgovornih i ozbiljnih ljudi koji se iskreno zalažu za evropske vrednosti. To nije nikakav pritisak, niti napad na medije, niti napad na političke protivnike. To je reakcija na kršenje osnovnih ljudskih prava na nešto što je svuda u svetu za osudu. Upravo time što reagujemo, štitimo demokratiju i evropske vrednosti. Siguran sam da bi reakcija bila ista i u Evropskom parlamentu ili u bilo kom parlamentu država članica da se takve stvari dešavaju u nekoj od država Evropske unije.Kakav odnos imaju prema institucijama institucijama Evropske unije ti isti koji vode brutalnu kampanju protiv svih onih koji se ne slažu sa njima pokazuje podatak da su prvu fazu međustranačkog dijaloga bojkotovali, dok su na drugoj fazi međustranačkog dijaloga došli i pojavili se na dan i po, da bi ga onda i napustili.Kakav odnos imaju prema predstavnicima EU pokazuju brutalni napadi i targetiranje i evropskih predstavnika u međustranačkom dijalogu. Pre svega, imali smo prilike da čujemo od Dragana Đilasa koji je predstavnike Evropskog parlamenta optužio da su napustili evropske vrednosti. Šta tek reći na to da je taj Dragan Đilas na pitanje novinara u vezi sa realizacijom zaključaka iz međustranačkog dijaloga izjavio, citiram: „ Vi pričate o ovoj prevari koju su pripremili zajedno SNS, SPS i gospoda koja su došla iz Evrope. O tome sam vrlo jasno govorio i rekao – sram da vas bude. Sram da vas bude i Tanji Fajon i Flekenštajnu i Bilčiku i Kukan. Eto, narodni poslanici, dragi građani to su njegove reči.Ili jučerašnji intervju Dragana Đilasa u kojem je izjavio da je drugi problem naših evropskih integracija, pazite sad, Evropska unija koja podržava Vučića i dalje je naveo da su evropski poslanici prodali sve koji veruju u Evropu, jer su izašli sa besmislenim papirom koji je po Đilasovoj proceni i oceni i njegovih saboraca iz bivšeg režima, ne menja ništa.To vam je dragi narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije slika i prilika današnje opozicije. To vam je slika i prilika ljudi koji valjda misle da su bogom dani, da imaju pravo da disciplinuju sve, pa i Evropsku uniju i poslanike u Evropskom parlamentu. Zato verujem da predstavnici Evropske unije, ali i država članica, sada razumeju na šta smo ukazivali kada smo govorili o brutalnoj kampanji koju ti ljudi neprekidno vode protiv predsednika Republike Srbije, njegove porodice, ali i svih onih koji podržavaju državnu politiku.Kako je vode protiv predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, tako je sada vode protiv predstavnika evropskih institucija i Evropske unije, samo zato što nisu naseli na neistine koje konstantno iznose o Srbiji i njenom rukovodstvu.Ne želim da se previše zadržavam i prosto osvrćem na pripadnike bivšeg režima, hoću da iskoristim ovu priliku, da se osvrnem na ključne stvari, a to je da je za nas, za Republiku Srbiju članstvo u Evropskoj uniji jedan od ključnih, spoljnopolitičkih prioriteta i strateško opredelenje.

S tim u vezi Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog doneli su 2. septembra ove godine odluku da formiraju međuresorni tim za organizaciju stalnog dijaloga o modalitetima praćenja i učešća Srbije u radu konferencije o budućnosti Evrope.Iako postoje različiti stavovi država članica o načinu i obimu učešća država kandidata u radu ove konferencije, kada govorimo o Srbiji preovladava mišljenje da možemo kao pouzdan partner Evropske unije značajno da doprinesemo o debati u budućnosti Evrope, kao i da građani Srbije imaju i pravo i obavezu da učestvuju u takvom dijalogu, jer je budućnost Evrope i naša budućnost.Iskreno se nadam da će politika proširenja, kao jedana od najuspešnijih politika Evropske unije ostati i visoko na agendi, jer je Srbiji, ali i čitavom regionu mesto u Evropskoj uniji. Srbija je deo Evrope i prirodno je da postane deo Evropske unije, zbog toga smo iskreno posvećeni našem evropskom putu koji treba da rezultira, upravo našim punopravnim članstvom.Zbog toga se nadam da ćemo do kraja slovenačkog predsedavanja Savetom Evropske unije napraviti sledeći korak u procesu evropskih integracija i otvoriti minimum jedan novi klaster, jer smo kao što to konstatuje i Izveštaj Evropske komisije to i zaslužili. Hvala. Zahvaljujem.Pošto više nema prijavljenih ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa u sistemu, prelazimo na lisu prijavljenih za reč.Prvi

i da dođemo svi zajedno do zaključaka da neupitno idemo napred kada su u pitanju naši procesi, prema onome što su zahtevi evropske zajednice u odnosu na državu, Republiku Srbiju, u odnosu na to što je neophodno da mi odradimo od onoga što se stavlja pred nas kako bismo ispunili sve uslove i kako bismo konačno došli do toga da i naša država bude tamo gde zasluženo treba da bude, to jest u zajednici evropskih naroda.Sve ono što je danas rečeno jako je važno. Važna za mene je onaj deo o kojem je predsednica Vlade govorila i borbe sa organizovanim kriminalom. Jako je važno da se i to ističe. Mi smo zadovoljni time što je ta borba dala rezultate posebno u centralnom delu države, ali je preko potrebno da isto to uradi i u svim ostalim drugim delovima Republike Srbije. Ovde smo mnogo puta govorili, a naročito, rahmetli, naš predsednik, akademik muftija Zukorlić da je ono što je urađeno u Srbiji sa grupom Belivuka, treba uraditi i na prostoru Sandžaka, jer mi tamo imamo, nažalost, određene Belivuke koji nisu dovoljnoj meri kažnjeni da bi prestali sa svim onim što se radi.Eto, pre par dana smo imali, recimo, na sred jedne od najfrekventnijih ulica, između tri škole, dve srednje škole i jedne osnovne škole, univerziteta i tako dalje, pucnjavu u kojoj su učestvovali učesnici koji su i pre poznati kriminalu, osuđivani za teška zlodela, ali oni su uhapšeni od strane policije i odmah pušteni od strane tužilaštva. Znate, to su strašne poruke.Imali smo situaciju da je novinar u Sjenici, da ta istraga još uvek traje, ali je pre nekoliko dana onaj koji je bio, dakle, inspirator tog ubistva, otac tog ubice najnormalnije došao i šeta se po tom gradu. To su strašne poruke za građane tog dela države. Ili imamo situaciju da je pre tri dana u saobraćajnoj nesreći stradala jedna ugledna građanka Novog Pazara, da je istog tog dana uhapšena neka grupa narko dilera, ali da su mediji u Srbiji napravili takvu scenu, da brata te žene koji je tog dana sahranjivao svoju sestru, optuže da je on bio među tim narko dilerima, a on je ugledni građanin, prosvetni radnik koji nema nikakve veze sa bilo čime. Prosto, nekome je odgovaralo da se taj taj spin napravi, da onaj koji je deo organizovane kriminalne grupe bude spašen od medijskog linča i tako dalje.Nažalost, najveća opasnost za nas jeste upravo, u toj sprezi organizovanog kriminala sa pojedinim delovima sudstva, tužilaštva, a nažalost i policije i tome se mora stati u kraj.Mi sada imamo, nažalost, bojazan je najveća da ne dođe do udruživanja organizovanog kriminala sa nekim ekstremističkim grupama koji bi mogli doprineti u celoj ovoj uzavreloj situaciji ono što je dobro za sve građane Srbije, ono što je dobro i za Srbe i za Bošnjake, ne bude, dokle Zato i ovu situaciju koristim da upozorim na takve scenarije i da kažem da je ohrabrujuće što imamo jako pozitivne rezultate na nivou države, ali da to zaista moramo napraviti na prostoru cele Republike Srbije, jer kriminalci, narko dileri, oni nemaju ni veru ni naciju, oni pripadaju jednom posebnom soju koji bez obzira na te druge razlike jedino gleda vlastiti interes, a ko je protiv interesa građana Republike Srbije, ko je protiv interesa države Republike Srbije, ko je protiv interesa svakog onoga koji misli dobro, ovoj državi i svim narodima koji ovde žive. Zahvaljujem.

Cinično je govoriti kada znamo da već 20 godina sve vlade i svi režimi šire ruke ka EU, žele da budu deo toga, a EU slikovito u najmanju ruku se izmiče, a ponekad nas i nogom odgurne. Najbolje to, predsednik Makron objasnio kada je rekao da naš put u EU je vrlo uslovan i vrlo je veliko pitanje da li ćemo ikada biti tamo. Onda je tek cinično kada oni ocenjuju koliko smo mi uradili na tom evropskom putu.Neću putu.Neću vas podsećati šta sve u nacionalnom interesu Srba i srpskog naroda na Balkanu, na južno slovenskim prostorima ne valja kad se pita EU.Predstavnici

o licemerju koje je vojno krilo EU, a to je NATO primenjuje u Crnoj Gori kada zabranjuje da srpski lideri mogu da uđu u Vladu, o tome da podržavaju kršenje Dejtona i nametanje ljudi koji nisu prošli Savet bezbednosti da budu gaulajteri i komandanti Brisela i da u kolonijalnom smislu upravljaju Sarajevom, Srpskom i svim ljudima u Bosni i Hercegovini.Neću pričati ni o tome o čemu smo svi pričali, često i vi iz vladajuće koalicije ste se sa tim slagali da Brisel radi na razaranju naših porodičnih vrednosti. Ne moramo mi to da pričamo, Višegradska grupa to mnogo bolje priča, iako je u EU.Hoću da pričam o tome šta ona radi našoj socijalnoj strukturi, koliko razara našu socijalnu pravdu, koliko nas dovodi u situaciju da više obični ljudi, narod, nemaju osećaj da žive u svojoj državi.Srpska suza nema utehu ni razumevanje o Briselu, to svi znamo, ali pod Briselskom Srbijom ni narodna suza nema utehu i niko to ne razume.Zato moramo da se podsetimo da je način kako Brisel vidi Srbiju i kako vidi reforme, to što više nemamo sudska odeljenja koje overavaju sve što je potrebno građanima, već bogati notarijat koji visokim taksama puni privatne džepove, a mi nemamo u budžetu za saradnike u sudovima, pa dolazim u poziciju da su sudovi pretrpani predmetima, ne mogu da daju ono jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na sudsku zaštitu i pravdu ljudima.Ne možemo da ne vidimo da su strane banke koje danas pljačkaju građane tako brutalno i očigledno po pitanju izmišljenih usluga podržane od EU, i od tog zakona i takvih mera reformskog prilagođavanja EU.Ne EU.Ne možemo da primetimo da čak ni oni koji su još uvek pod nekim uticajem Narodne skupštine, a zovu se pravosuđe i danas kao izmećari stranih banaka pokušavaju da ih opravdaju pljačkanju našeg naroda.Šta

dana raste jedan ustavobraniteljski pokret. Čine ga dosta slabi razbijanja suverenističke snage i stranke i pojedinci.

SNS.Sada hoću da vas kao ljude pozovem, jer znam da mnogi od vas misle isto kao i mi iz ustavobraniteljskog pokreta, da nam pomognete da ne dozvolimo da se pravosuđe otme od ovog naroda, da nam pomognete kada budemo radili kampanju, da u januaru ne odustanemo od narodne kontrole nad onima koji treba da sude, da nam pomognete tako što ćete braniti naše glasove, pa možda i sabotirati neke menadžere evropskog uticaja u vašim redovima i da vratimo narodu pravo da još jednu stvar svog suvereniteta sačuva.Ovo nije pitanje ni stranaka, ovo nije pitanje ni političkog stava, ovo je pitanje ljudske odgovornosti za našu budućnost.Prijateljima iz ustavobraniteljskog pokreta, želim da kažem da moramo da fokusiramo tu borbu ne samo na apstraktnu priču o Ustavu i zaštiti ustavnih normi. Mi moramo jedan od najkancerogenijih uticaja EU, a to su privatni i prinudni izvršitelji, da izbacimo iz sistema i moramo da fokusiramo to i moramo da se borimo protiv privatnih izvršitelja, i oni su deo evropskog viđenja kako se sudsko izvršenje sprovodi nad građanima. Vreme je da radimo za svoj narod. Hvala. Pretpostavljam da je to neka nova organizacija taj pokret. Teško je da čovek zapamti sve.Reč ima predsednica Vlade, Ana Brnabić.Izvolite. Hvala vam.Zamolila me je ministarka Čomić da vas pozovem na dijalog o tim pitanjima. Mislim da se ne razumemo dobro i mislim da niste možda sasvim razumeli sve ono što radimo, i promene, ali da vam kažem šta god vi rekli, narod nije glup, jer razume i šta je dobro za njega i šta nije dobro za njega.Ja mislim da 57% podrške građanima procesu evropskih integracija i članstvu Srbije u Evropskoj uniji, građana Republike Srbije, čini mi se dovoljno govori o tome da građani razumeju šta je to što je dobro za njih i za njihove porodice, za njihove porodične firme, firme u kojima rade, karijeru i perspektivu njihovih porodica, ali svakako je vaša politika politika koju treba da saslušamo i treba da damo odgovor na to što vi pričate.E, sada, neke od stvari koje vi kažete, kao i obično kada govorite i kada sam ovde svakog poslednjeg četvrtka u mesecu na odgovorima na poslanička pitanja, jednostavno nisu tačne. Dakle, to su tvrdnje koje nemaju nikakvu potporu u stvarnosti, u realnosti, u činjenicama i namerno ili slučajno vi time što to izgovarate obmanjujete narodi i građane Republike Srbije koji nas, na kraju krajeva i prate, prate ovu sednicu.Pod jedan, na primer, da i mi kada uđemo u tu Evropsku uniju da više nećemo odlučivati o nama. To se nikada neće desiti. To nikada niko nije rekao. Države članice Evropske unije same odlučuju o sebi, imaju svoje skupštine, svoje parlamente, imaju svoje izbore, biraju svoje predstavnike u tim parlamentima, ti parlamenti odlučuju o tome šta će se u zemlji raditi.Dakle, zaista ne znam kako vi mislite da kada jedna zemlja postane država članice Evropske unije ko odlučuje o njoj. Šta, nema više svoju skupštinu, svoj parlament, nema više svoju vladu? Zaista ne razumem, ili možda vi ne razumete kako funkcioniše Evropska unija ili namerno obmanjujete građane.U svakom slučaju, to je veliki problem što vi kao narodni poslanik i sa toliko godina ne znate da ni jedna država ne gubi svoj suverenitet time što ulazi u Evropsku uniju. Ni jedna, pa neće ni Srbija.Dakle, i dalje će ovde da se o svemu pitaju građani Republike Srbije, i dalje će oni odlučivati o pravcu u kome će se zemlja kretati na izborima, i dalje će ovu zemlju voditi, praktično najviša zakonodavna vlast, a to je Narodna skupština, predsednik Republike koji se direktno bira, i Vlada Republike Srbije kao izvršni organ koji bira Skupština.Da to nije tako ne bi mogao da se desi Bregzit, pošto niko Veliku Britaniju nije izbacio iz Evropske unije nego je njihov narod odličio da više neće da budu članovi Tako da, to što vi govorite zaista ne stoji ni u teoriji, a još manje u praksi.Kada govorite o našem pravosuđu i o tome šta mi predlažemo da se promeni promeni izmenama Ustava u oblasti pravosuđa ja sada moram da kažem, takođe i za građane Republike Srbije da smo mi na ovome ozbiljno radili, i to ozbiljno merili, balansirali i cenili.Dakle, izvršna vlast, predsednica Vlade, Vlada Republike Srbije, Ministarstvo pravde neće imati više nikakav uticaj na sudstvo, nikakav, ali Narodna skupština će naravno birati ljude u sudstvu.Žao mi je što ministarka pravde nije ovde. Rekla sam zbog čega je morala da bude odsutna, ali svakako članovi Visokog saveta sudstva delom bira i Narodna skupština. Mi nikada nismo hteli da pristanemo

što ne može biti.Ja sam lično na javnim raspravama govorila da ne može biti da je sudstvo u potpunosti nezavisno, pa nezavisno i od zakonodavne i od izvršne vlasti. U redu ako je nezavisno od izvršne vlasti, ali od zakonodavne vlasti svi mi moramo biti zavisni, zato što zakonodavna vlast mora da balansira tu sve nas. Zašto? Zato što vas, gospodo, biraju građani. Vi ovde svakih 250 od narodnih poslanika predstavlja broj direktnih građana u Republici Srbiji. I Narodna skupština i dalje zadržava ulogu u biranju sudija i VSS. Moguće nešto Moguće nešto manju ili svakako je potrebna drugačija parlamentarna većina, ali opet, mi smo rekli - u redu, čak i mi koji sada imamo ovoliku većinu u Skupštini, mislimo da je dobro za demokratiju, na kraju, i građane koji se ne slažu sa nama i misle drugačije od nas, da je za odluke o pravosuđu potreban dogovor između većine i predstavnika opozicije.Time smo mi, poštovani narodni poslaniče, rekli da ćete i vi sutra imati mnogo veći glas u tome kako izgleda Visoki savet sudstva, pravosuđe, itd, nego što bi imali danas. Dakle, i mi smo se borili za veće pravo opozicije, ali nikako da Narodna skupština ili narodni poslanici nemaju nikakav uticaj na sudstvo. To jednostavno nije tačno. Mi smo se borili za to, jer na kraju krajeva, osnova demokratije je balansiranje tri grane vlasti - sudske, zakonodavne i izvršen. Ne može jedna od tri biti sama za sebe, zato što onda ne odgovara građanima Republike Srbije. A mi smo uvek govorili da želimo sudstvo koje je svakako nezavisno od politike ili nezavisnije, i rekli smo u redu, ne mora potpuno izvršna vlast, može da se isključi iz procesa, ali takođe i efikasnije, mnogo efikasnije i mnogo odgovornije. Mi to moramo da čuvamo.Sad, da vam kažem oko toga, što mi, kakvi god da smo, ipak dobro znamo za sebe šta je istina, ali da vam kažem, kada politika ima preveliki uticaj na pravosuđe, onda vam se desi i ne libi se da taj uticaj zloupotrebi, što smo mi, nažalost, u Republici Srbiji videli, onda se vama desi 2009. godina, reforme pravosuđa, preko noći i bukvalno preko noći, hiljade sudija, javnih tužilaca, zamenika, ostalo bez posla, samo zato što nisu bili članovi tadašnje stranke na vlasti ili stožera tadašnje vlasti, što se njima u vlasti, odnosno tada u Ministarstvu pravde nešto nije svidelo, pa su ljude ostavili bez posla, i to 579 sudija osnovnih sudova, 152 sudije viših sudova, 70 sudija privrednih sudova, 11 sudija Privrednog apelacionog suda, 24 sudije Vrhovnog suda, 75 javnih tužilaca i njihovih zamenika. Sve su to Sve su to onda naknadno platili građani Republike Srbije, svi mi koji živimo u ovoj zemlji i plaćamo poreze i to preko 44 miliona evra.Zato miliona evra.Zato nije dobro da imate politiku, političare i bilo kakvu mogućnost da neko sam od sebe želi da zameni sudiju ili tužioca. To je moglo 2009. godine, danas ne može, a niti mi danas imamo u Srbiji vlast koja bi tako nešto zloupotrebila,

Vladana Glišića, nego vladavina prava, koji je samim tim iznad svih nas. To je praktično predlog koji mi imamo i postavili smo ga, na kraju krajeva, i na referendumu da o tome odluče građani.Sada, što se tiče pretrpanih sudova, sve što smo mi uradili, pa da vam kažem, i kao deo reforme u oblasti pravosuđa, iz vladavine prava, na našem evropskom putu, je prouzrokovalo da naše sudstvo, iako ja ne bih, ako smem sebi da dozvolim tu slobodu, rekla da je efikasno, jer mora biti mnogo efikasnije, da je opet mnogo efikasnije nego što je nekada bilo.Onda bilo.Onda i imamo činjenicu da je i u 2021. godini u srpskom pravosuđu nastavljeno sa smanjivanjem broja starih izvršnih predmeta i da mi, odnosno naše pravosuđe, i ja im čestitam na tome i velika zahvalnost našem pravosuđu na tome, petu godinu za redom pravosudni sistem u Srbiji rešava više predmeta, nego što ih primi.Dakle, primi.Dakle, čitav onaj backlog, celo ono nasleđe koje smo imali, polako i to čistimo.Dakle, kada vi kažete – sudovi su pretrpani i sve je gore, to činjenično nije tačno. To možda u vašoj politici lepo zvuči. Ja razumem da je to taj narativ koji vi volite da kažete. Ali, ili ne znate šta je činjenično tačno ili vas baš briga za istinu, a ja bih volela da mislim da je ovo prvo, dakle, da vi ovo jednostavno ne znate, da ne znate da mi pet godina za redom rešavamo, odnosno naše pravosuđe, više predmeta nego što ih primamo i da se ta efikasnost povećava i da se taj broj slučajeva koji su se nagomilali polako ali sigurno čisti.Samo čisti.Samo još jednu stvar, ta me je pogodila posebno, pa sam je ostavila za kraj, zato što mislim da je od svega što ste vi rekli najnekorektnija i najneispravnija, a to je vaša rečenica da narod nema osećaj da živi u svojoj državi. Ja mislim da je to velika uvreda i za Republiku Srbiju i za naš narod, velika i nedopustiva uvreda.Naš narod i te kako ima osećaj da živi u svojoj državi i itekako zna koliko ta država postaje sve jača, snažnija i stabilnija svakim danom. I Vojska Republike Srbije i sve bezbednosne službe i ekonomija, koja je prvi put ikada od kada postoji naša Srbija će imati kumulativni ekonomski rast najveći u Evropi, i tako slično i u sportu, a da ne pričam o tome da se konačno i ponovo moram da kažem, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, vraćamo sebi, svojoj istoriji, svojoj tradiciji i slavljenju svega onoga što je bilo najlepše i najbolje u našoj istoriji. Zato danas imamo u Beogradu i velelepni spomenik Stefanu Nemanji na Savskom trgu, koji je bila najgora, najveća, najružnija rupa u glavnom gradu naše zemlje, danas je jedan od najlepših, ako ne i najlepši trg sa spomenikom Stefanu Nemanji.Danas imamo i auto-put „Miloš Veliki“. Ne samo što imamo auto-put do Čačka, koji su toliki sanjali i toliki su ih obećavali, nego što se taj auto-put zove auto-put „Miloš Veliki“. Pa ćemo imati i auto-put vožd Karađorđe, pa ćemo uskoro imati i obeležje jasenovačkih žrtava.To su neke stvari koje mi se čini da vi mora da znate, nego nažalost, pošto ne odgovara vašem političkom narativu, nije vam važno šta je istina. E, to tako neće moći. Hvala. Hvala.Reč ima Elvira Kovač. Izvolite. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Uvaženi potpredsedniče, predsednice i članice Vlade, da se ne obraćam direktno narodnom poslaniku, ja sam kao ovlašćeni predlagač zaključaka, podsetiću sve nas da mi danas glasamo zapravo o zaključcima povodom razmatranja Izveštaja Evropske komisije, planirala da na samom kraju rasprave govorim, samim tim ću zaista skratiti to obraćanje, da bih dozvolila i ostalim kolegama, jer među predlagačima ima više nas, da učestvuju u raspravi pre glasanja, ali jednostavno nisam mogla a da ne reagujem na to što je pre pre nekoliko minuta rečeno.Bilo je ovde nekoliko emotivnih diskusija i ja bih se pridružila tome i ja sam evrofanatik i Savez vojvođanskih Mađara, stranka iz koje dolazim, je ne samo za evropske integracije, već za evroatlanske integracije ali ne želim sad da otvaram raspravu oko toga, želim samo da podelim nekoliko podataka.Danas se priča o brojevima a sa, druge strane, građani misle drugo. Ja ne želim ništa da ulepšavam. Znači, podeliću konkretne podatke iz dva, odnosno tri različita istraživanja javnog mnjenja, odnosno i o konkretnim brojevima, pa svako može da ih tumači na svoj način.Jedno način.Jedno od najsvežijih istraživanja od 16. novembra ove godine, istraživanje savetodavne grupe za javnu politiku Balkan u Evropi, prema kome 53% građana Srbije je za ulazak u EU, a 43% je protiv ulaska u EU. Kada uporedimo našu zemlju sa regionom, odnosno Zapadni Balkan, u Albaniji je procenat ove podrške 94%, na Kosovu 90%, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini 83%, u Severnoj Makedoniji 79%. Jasno je da građani ovog regiona smatraju da je punopravno članstvo najbolja opcija za njihovu zemlju, a jedino su ispitanici iz Srbije dali prednosti ekonomskoj integraciji bez članstva u EU.Dok građani Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije smatraju da su nacionalne vlade najodgovornije za sporo napredovanje u procesu evropskih integracija, građani Republike Srbije za to krive institucije, same institucije EU.Sa druge EU.Sa druge strane, zbog čega ja personalno nisam srećna ali to su činjenice, građani Srbije su među najvećim pesimistima u pogledu datuma do kada bi zemlja mogla da postane članica EU: 25% njih veruje da će se to desiti u narednih 10 godina, 16% u narednih pet godina, dok veliki procenat 44% misli da se to, nažalost, nikada neće desiti.Drugo istraživanje, još svežije od 24. novembra ove godine, Izveštaj „Indeks ranjivosti – Srbija“, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove ISAK fonda, više od polovine građana Srbije podržava evropske integracije Srbije. Međutim, ono o čemu smo čuli malopre, istovremeno 55% građana smatra da proces integracija ugrožava demokratiju, tradicionalne vrednosti, promoviše moralno-koruptivni i dekadentni način života.Iako građani više gledaju na EU kao na priliku da se poboljša život običnih ljudi, što je dobro, svega, na osnovu ovog istraživanja, 18% građana posmatra Uniju kao strateškog partnera, 84% ispitanika ne smatra da Kina predstavlja pretnju po Srbiju, odnosno čak njih 59% smatra da Kina, pored Rusije je najznačajniji strateški partner Srbije.Prema rezultatima istraživanja, najveću podršku Rusija uživa među mlađom populacijom između 18 i 24 godine, što znači da mi koji se bavimo evropskim integracijama treba da popravimo i poboljšamo komunikaciju prema ispitanika deli stav da Zapad nepravedno okrivljuje Rusiju za mnoge probleme.Dobra vest se odnosi na istraživanje Evrobarometra koje je rađeno u zemljama članicama EU i pokazuje da prvi put nakon 2009. većina građana EU, 44% njih je za, prema 42% protiv proširenja EU na Zapadni Balkan. Jasno je.Dakle, vrlo je lako pročitati ove rezultate i napraviti zaključke na osnovu njih, jer činjenica je da je u javnom mnjenju Srbije rasprostranjeno mišljenje da su možda Ruska Federacija ili neki drugi činioci veći donatori ili daleko iznad donacija koje dolaze iz EU, stoga ću podeliti tu samo nekoliko podataka.Zvanični podaci pokazuju drastično drugačiju sliku. Prema podacima Privredne komore Srbije za period od 2010. do 2018. godine ukupna neto ulaganja rezidenata Ruske Federacije u Srbiju iznosila su 1,47 milijardi evra, čime je zvanična Moskva zauzela četvrto mesto po veličini investicija u Srbiji.Prema podacima Narodne banke Srbije kineske investicije su proteklih 10 godina u Srbiji iznosile 1,6 milijardi ali kada pogledamo to procentualno, dakle, na osnovu podataka Narodne banke Srbije vidi se da su investicije iz Kine, npr. pošto postoje podaci statistički za 2019. i 2020. godinu, godine 2019. u ukupnom ukupnom iznosu od 321,8 milijardi evra činile svega 8%, znači 8%, manje 10%, od ukupnih investicija svih država u Srbiju, što je ukupno 3,8 milijardi. Primera radi u 2019. godini EU je u Srbiju investirala 3,2 milijarde evra, što je gotovo 85% svih investicija u Srbiji, dok je u 2020. godini za vreme korone, naravno zbog jasnih razloga, ovo palo na 70%.Još jedan izveštaj, kažem, jedan od svežijih iz juna ove godine, 2021. godine. Izašao je izveštaj Konferencije UN o trgovini i razvoju po kome je priliv direktnih investicija u Srbiju prošle godine iznosio 3,44 milijarde dolara. Prema podacima Narodne banke Srbije, od 2010. do 2019. godine priliv od 13 milijardi evra stranih direktnih investicija najviše se procentualno odnosio na priliv stranih ulaganja iz EU. Kažem, taj procenat je oko 70%. Za isti period je Kina uložila mnogo manji procenat, dok iz Rusije je stiglo 9% tih ukupnih ulaganja i pojedinačno gledano, ono što je poznato, to je jedan od najvećih investitora – Republika Italija. Hvala na pažnji.

kolege, ali i da kažem da je premijerka Ana Brnabić u svom izlaganju odgovorila i na najbolji mogući način rekla ono što je politika Vlade Republike Srbije, ono što je politika SNS i zato ću iskoristiti ova svoja dva minuta samo da se osvrnem na dve stvari i dve stvar tiče se Ustava, odnosno da je Zakon o referendumu antiustavan. Pre svega, to je notorna neistina. On je On je potpuno nešto suprotno, upravo je on ustavan i u skladu sa najvišim pravnim aktom naše zemlje, ali oni koji su donosili Ustav te 2006. godine nisu ga očigledno ni pročitali, pa sada iznose neistine i obmanjuju građane koji ovo slušaju.Što se tiče pokušaja širenja panike među građanima da danas neko sa strane odlučuje u Srbiji, hoću i na to da se osvrnem, jer to apsolutno nije istina, to smo imali prilike da vidimo u periodu bivšeg režima, u periodu od 2000. do 2012. godine kada su se ministri, predsednici Vlada, državni sekretari i svi ostali birali upravo u stranim ambasadama i birali upravo po nekim restoranima gde su neki drugi sa strane i sa nekim drugim ljudima iz različitih miljea, da ne kažem biznismena, tajkuna, donosili upravo odluke ko će predstavljati građane Srbije.Danas je situacija drugačija. Danas su upravo građani ti koji odlučuju o budućnosti Srbije. Upravo su građani ti koji će odlučiti i na referendumu o promeni Ustava u oblasti pravosuđa, kao što će odlučiti i na kraju našeg pristupnog procesa o tome da li žele da Srbija uđe u EU. To su činjenice i to smo pokazali u više navrata i upravo zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića od 2012. godine samo i jedino građani Srbije odlučuju u u Republici Srbiji. Zato sam siguran da ćemo i na narednim izborima, koji će održati u aprilu, da će Aleksandar Vučić dobiti apsolutnu podršku, da će lista SNS dobiti apsolutnu podršku i da ćemo u narednom periodu odgovorno i dostojanstveno predstavljati građane Srbije kako bi njihov život bio svakim danom sve bolji i bolji. Hvala. Hvala, gospodine Joksimoviću.Sledeća prijavljena na listi je Dušica Stojković. Izvolite. Orliću, poštovana predsednice Vlade, gospođo Brnabić, ministarko Čomić, drage kolege narodni poslanici, danas kada raspravljamo o zaključcima 15 poslanika Narodne skupštine Republike Srbije povodom razmatranja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2021. godinu, želim da podsetim sve građane Srbije da su evropske integracije i članstvo Srbije u EU naš nacionalni interes i naše strateško opredeljenje.Republika Srbije posmatra pristupni proces EU kao podsticaj za dalji nastavak reformi i jačanje evropskih standarda. Ne smemo zaboraviti, više kolega narodnih poslanika je danas iznosilo konkretne brojeve kada je reč o toj finansijskoj pomoći EU, želim da napomenem da je EU naš najvažniji trgovinski investicioni partner, naš najveći donator i jedan od najznačajnijih partnera u kreiranju, rekla bih, ekonomske stabilnosti naše zemlje.U pripremi današnjeg izlaganja, zaista sam se podsetila svih onih prilika koje su nastale nakon Drugog svetskog rata i kako smo uopšte došli do koncepta formiranja, pre svega, Evropske zajednice za ugalj i čelik, Evropske ekonomske zajednice svih onih preteča EU i i naišla sam na jedan jako zanimljiv govor o ujedinjenju Evrope britanskog premijera Vinstona Čerčila koji je govorio studentima u Cirihu 1946. godine, nakon samo godinu dana od završetka Drugog svetskog rata.Vinston Čerčil je tada rekao: „Ovaj plemeniti kontinent, koji u svemu obuhvata najlepša i najkulturnija područja zemlje, uživa blago i umereno podneblje, domovina je svih velikih starih rasa zapadnog sveta. Ovde su izvori hrišćanske vere i hrišćanske etike, ovde je kolevka skoro svih kultura, umetnosti, filozofije i nauke i starog i novog doba. Kada bi se Evropa jednom ujedinila u uzajamnom deljenju zajedničke baštine, neizmerni bi bili sreća, blagostanje i slava u kojima bi uživalo njenih tri ili četiri stotine miliona ljudi“.Ovaj vizionar, kakav je bio britanski premijer Vinston Čerčil, govorio je o tome da je vreme možda kratko i da je trenutno nastao jedan predah, da su topovi utihnuli nakon Drugog svetskog rata i da su borbe prestale, ali da opasnosti nisu prestale i da ako želimo izgraditi kovanicu koju je on smislio sjedinjene evropske države moramo početi sada.Svoj sada.Svoj govor završava sledećim mislima: „Ako u početku sve evropske države ne budu želele ili ne budu htele da se pridruže EU, mi bez obzira na to moramo krenuti u okupljanje, u udruživanje svih onih koji to žele i

Uskoro se pokrenula čitava jedna polemika oko konferencije o budućnosti same EU, gde su uključeni svi akteri i nacionalni parlament i vlade država članice EU i pristupajućih zemalja i predstavnici civilnog sektora, lokalnih nivoa vlasti, studenti, mladi ljudi, da govore o tome zašto je dobro ponovo biti u EU, zašto je važan taj opstanak EU i zašto je važno da i sama EU nastavi sa svojim reformskim procesima.Kada govorimo o toj finansijskoj o toj finansijskoj pomoći EU, rekla bih da EU Srbiji pruža više od dve decenije finansijsku pomoć i da ti konkretni podaci, do kojih sam došla prema zvaničnim podacima podacima delegacije EU u Srbiji, govore o tome da Srbija i EU potpisuje IPA finansijske sporazume za projekte čija se realizacija planira u narednom periodu svake godine i da prvi deo IPA za 2022. godinu vredan je čak 70 miliona evra, da je EU Srbiji pružala pomoć u vrednosti od 93 miliona evra u borbi protiv svetske pandemije koja je pogodila čitav svet, kakav je Kovid 19, da je EU zaista bila jedan pouzdan partner i da nam je pružala pomoć i u opremi i u finansijskim sredstvima i tokom majskih poplava 2014. godine kada smo mi, ali i čitav region, bili pogođeni ovom velikom istorijskom pošasti kakve su bile majske poplave 2014. godine.Takođe, ne smemo da zaboravimo da je EU naš najveći donator punih 20 godina i da trgovinska razmena između Srbije i EU čini ukupno 62% ukupne trgovine Srbije. Takođe da je u proteklih 10 godina, da su direktne strane investicije u Srbiji iznosile 15,4 milijarde evra, što čini 67% ukupnog priliva.Najveći investitori u Srbiji, kada pogledate u ovom prethodnom periodu koje su se sve fabrike otvorile u Srbiji, koji investitori dolaze i što je dobro da uprkos drugoj godini pandemije mi uspevamo da očuvamo radna mesta, ali i da otvorimo i da kreiramo dobar poslovni ambijent koji otvara nova radna mesta, jako je dobro istaći istaći da upravo su ti najveći investitori dolazili iz zemalja punopravnih članica EU i da kad pogledamo te brojke, one su zaista impresivne. U periodu od 2016. godine do 2019. godine nivo direktnih stranih investicija u našoj zemlji iznosio je sedam milijardi 315 miliona 315 miliona evra iz država članica EU, a nakon toga su došle i investicije sa istoka, pre svega mislim na Republiku Kinu i na Rusku Federaciju.Direktne strane investicije su zaista dobrodošle u našu zemlju. One čine mnogo toga dobroga našoj privredi. One dovode do toga da mi uvodimo neke nove tehnologije, nova znanja, nove veštine poslovanja, da kreiramo nova radna mesta.Takođe, kada pogledamo glavne sektore, odnosno one oblasti u kojima EU pruža finansijsku pomoć, videćemo da značajna finansijska sredstva idu u obnovu našeg obrazovanja, naših škola, naših bolnica, zdravstvenog sektora, ne samo u finansijskoj pomoći, već i u pružanju pomoći prilikom vakcinacije ili zdravstvene opreme.Imamo IPARD finansijska sredstva koja su i te kako vezana za pomoć u poljoprivredi, pomoć našim vlasnicima vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava, pomoć koja ide ka razvoju i daljem unapređenju seoskog turizma. Ne samo to, tu je svakako i podsticaj koji ide ka lokalnom ekonomskom razvoju, podsticaji koji idu ka inovacijama, životnoj sredini, transportu, energetici, pravosuđu, vladavini prava, ali rekla bih i ono što ste vi danas u vašem uvodnom obraćanju i te kako napomenuli, jačanju kapaciteta i daljoj reformi naše javne uprave kroz proces digitalizacije i modernizacije.Republika Srbija ima status kandidata za prijemu u članstvo EU i ovo je zaista naš strateški cilj, spoljno-politički prioritet, što je definisano Strategijom nacionalne bezbednosti iz 2019. godine. U izgradnji društva, upravo u ovoj Strategiji stoji u članu 3. koji definiše naše nacionalne interese da je u izgradnji društva zasnovanog na evropskim idejama, da su učestvovali i srpski mislioci u prvoj polovini 20. veka, da je srpski narod zaista podneo velike žrtve za izgradnju slobodne i stabilne Evrope, da članstvom u EU Srbija postaje deo organizacije koja predstavlja jednog od najznačajnijeg globalnog aktera i da zaista stiče mogućnost da i sama učestvuje u procesu donošenja i kreiranja odluka unutar ove organizacije.Zaista, Vlada Republike Srbije kao glavni pregovarač u procesu evropskih integracija zaista ulaže enormne napore da ovaj evropski kurs, da sam proces evropskih integracija zaista učini živim i da svakoga dana možemo videti videti napretke u tom procesu.Kada pogledamo istoriju evropskih integracija naše zemlje, kada pogledamo te važne datume, rekla bih da je proces evropskih integracija zapravo odblokiran te 2013. godine, kada je stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, nakon toga i 2014. godine, kada je održana prva međuvladina konferencija između Srbije i EU, zatim 2015. godine, kada smo otvorili prve dve pregovaračke pozicije od ukupno 35, koliko Srbija ima, da su rezultati zaista dobri u procesu evropskih integracija. Do sada smo otvorili 18 pregovaračkih poglavlja, dva smo privremeno zatvorili i da su vlasti Srbije zaista taj proces prihvatili kao svoj integrativni deo. Iako nismo morali da usvojimo tu novu metodologiju, i te kako smo se opredelili za nju.Otvaranje klastera, a ranije i otvaranje poglavlja, uvek je jedan važan signal, jedan važan impuls za sve naše građane koji pokazuju da je Srbija na dobrom putu danas i da je taj reformski kurs Srbije jasno zacrtan.Srbija samostalno vodi svoju politiku i mi razvijamo partnerstva i sa našim partnerima i na Istoku i na Zapadu. Zaista se trudimo da ta dinamika procesa, dinamika otvaranja, ranije poglavlja a danas klastera, ostane živa.Kao aktivan član Odbora za evropske integracije, smatram da ta dinamika otvaranja poglavlja ne prati pravu dinamiku reformskog procesa i stvarnog napretka naše zemlje. Ne tražimo nikakve prečice, nikakve ustupke, već samo tražimo jedan realan odnos, jedan pošten odnos, da se pogledamo u oči i da vidimo gde se mi nalazimo i gde želimo kao društvo da idemo, ali da se valorizuje svaki taj reformski napredak i svaki taj korak koji naša zemlja, Vlada Republike Srbije, ali i sve institucije u procesu integracija i te kako ulažu napore da to bude vidljivo i da se obezbedi jedan značajan pomak kroz otvaranje klastera koji danas predstavljaju tzv. grozdove poglavlja.Evropska komisija je 19. oktobra objavila Izveštaj Srbije za 2021. godinu u okviru tzv. Paketa proširenja, koji sadrži izveštaj o kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo. Dobro je da je Izveštaj, kao što ste rekli u vašem uvodnom izlaganju, predstavljen i predstavnicima Privredne komore Srbije i Stalnoj konferenciji gradova i opština i Nacionalnom konventu. Mi smo na Odboru za evropske integracije u oktobru raspravljali o

ali, ne sami sa sobom nego sa svim ovim akterima preko puta nas i da u taj proces uključimo i predstavnike medija i studentske organizacije i akademsku javnost, kao što je uključen i Nacionalni konvent, odnosno predstavnici civilnog sektora.Tokom portugalskog predsedavanja otvoren je klaster jedan, koji se odnosi na osnovna prava, 22. juna 2021. godine, na Međuvladinoj konferenciji "Srbija EU". Komisija je, kada je oktobra ove godine podnela Izveštaj za Srbiju, dala pozitivne inpute za otvaranje još dva klastera - klaster koji se odnosi na konkurenciju i inkluzivan rad, kao i klastera četiri, koji se odnosi na Zelenu agendu i održivo povezivanje.Mnogo toga ne zavisi od nas. Mi smo naš deo domaćeg zadatka i te kako dobro uradili, kao dobri đaci, sada sve to zavisi od punopravnih članica EU koje će u decembru ove godine na Međuvladinoj konferenciji dati svoj stav o otvaranju jednog ili dva klastera.Želim da kažem da je ovo koji zaista na jedan pozitivan način ocenjuje ostvareni napredak naše zemlje u procesu evropskih integracija i da daje jasne poruke kada je reč o spremnosti za proširenje, u trenucima kada Srbija ispunjava kriterijume za članstvo.Takođe, želim da kažem da kada pogledamo čitav tekst Izveštaja za Srbiju za 2021. godinu, iz godine u godinu vidimo da su ovi ekonomski kriterijumi jako dobro vrednovani, jako dobro ocenjeni i da je Srbija ostvarila izvestan napredak i dobar nivo pripremljenosti u pogledu razvoja tržišne privrede i da je čak 62 puta evidentiran ograničen napredak u čak 15 poglavlja i da je notirana umerena pripremljenost naše zemlje.Kada govorimo zemlje.Kada govorimo o ekonomiji, želim samo da podsetim naše građane, ja dolazim iz gradske opštine Rakovica i do 2012. godine Srbija se suočavala sa bankrotstvom. Ja sam svedok rakovičkih fabrika na kojima smo mogli da vidimo lance i katance. Preko samo jedne noći, više desetina hiljada ljudi je ostajalo bez posla, bez mogućnosti da finansiraju normalno život svoj i svojih porodica.Vlada Republike Srbije, zajedno sa predsednikom Aleksandrom zaista čini enormne napore da se sačuvaju radna mesta i da kroz različite pakete pomoći pomognemo svima, i penzionerima i nezaposlenima i svim punoletnim građanima i ljudima koji žive na KiM.Vi ste tokom usvajanja budžeta i pratećih zakona nedavno u Narodnoj skupštini izneli podatak da smo pomogli sa čak osam milijardi evra i da smo se tokom 2020. i tokom 2021. godine i te kako suočavali sa brojnim izazovima, ali da smo nekako uspeli i da imamo dobre vesti kada je reč o smanjenju smanjenju nezaposlenosti i da smo lideri u privlačenju direktnih stranih investicija u regionu čitave jugoistočne Evrope, o čemu se ne hvalimo mi sami nego to vrednuju drugi. Možete takve objave danas da nađete u svetskim priznatim časopisima od "Fajnenšel tajms" pa do ostalih.Nivo direktnih stranih investicija u Srbiji od januara do oktobra ove godine premašio je 3,140 milijardi evra, što čini više od 60% ukupnih stranih direktnih investicija za Zapadni Balkan.Srbija aktivno učestvuje u jačanju regionalne saradnje i razvoju dobrosusedskih odnosa. Posvećeni smo jačanju bilateralnih odnosa u procesu proširenja i dajemo podršku i Albaniji i Severnoj Makedoniji za dobijanje datuma za otvaranje pregovora. Aktivni Aktivni smo bili i u svim ovim prethodnim godinama i u brojnim regionalnim inicijativama poput Berlinskog procesa, mini Šengena koji je preteča inicijative "otvoreni Balkan" koju čini tri države Zapadnog Balkana. Pored Republike Srbije tu su još Severna Makedonija i Albanija.Želim da podsetim sve građane i sve svoje kolege narodne poslanike da je Srbija tokom pandemije korona virusa bila neka vrsta regionalnog centra za vakcinaciju, da smo donirali više od 600 hiljada vakcina građanima Severne Makedonije, građanima Crne Gore i BiH i da je zaista u Republici Srbiji na više punktova se vakcinisalo na hiljade i hiljade ne samo naših građana već i građana iz susednih država, iz Severne Severne Makedonije, iz Crne Gore i BiH.Ovaj izveštaj notira i ulogu Narodne skupštine u procesu evropskih integracija i ceni njen rad u prethodnom izveštajnom periodu i upravo je Narodna skupština pozitivno ocenjena, da je smanjila upotrebu hitnih procedura i da smo usvojili Kodeks ponašanja narodnih poslanika. Uloga Narodne skupštine je i te kako važna ne samo u harmonizaciji zakonodavstva sa propisima EU, već i u toj nadzornoj funkciji kada usvajamo određene pregovaračke pozicije i vraćamo ih Vladi na dalju doradu. Uloga Narodne skupštine ogleda se i u predsedničkoj funkciji parlamenta, jer naš zajednički zadatak je da približimo proces evropskih integracija svim našim građanima kako bi za ovaj proces dobili što širi konsenzus.U avgustu ove godine Ministarstvo za evropske integracije, rekla bih, svake godine organizuje istraživanje javnog mnjenja i podrška evropskim integracijama je bila 57%. Ta podrška se u ovim prethodnim godinama menjala i iznosila je u periodu od 2017. do 2021. godine između 52% i 57%. Kao što ste rekli, premijerko, 57% je rezultat podrške koji je viši nego u prethodnih peto godina.Na samom kraju želim da kažem da nas čeka zaista dosta dosta toga što moramo da uradimo na našem reformskom kulusu, da moramo više vremena posvetiti politikama mladih, omladinskim politikama, javnim politikama, da deca jesu i ostaće naš prioritet kada govorimo o Zakonu o finansijskoj podršci deci, ali i kada govorimo o svim ostalim zakonima koje kao poslanici usvajamo.Na samom kraju, zaista poslednja rečenica, Srbija će nastaviti samostalno da vodi svoje odluke po pitanju vezanom za unutrašnju i spoljnu politiku, vodeći računa o zaštiti našeg nacionalnog interesa.Svesni smo često da je čitav svet i te kako povezan i da kriza u jednom kraju sveta i te kako može se preliti na drugi deo sveta i da je za male države kao što je Republika Srbija i te kako važno da donosimo odluke u interesu boljeg kvaliteta života, u interesu svih naših građana.Zahvaljujem. Hvala,